Izvolite. **Vladimir Marinković** Hvala uvaženi predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije.Poštovani gosti, dame i gospodo narodni poslanici, važna je naravno tema energetike i važna je uloga Agencije za energetiku u stvaranju jednog povoljnog ambijenta da ova možda i jedan od nekoliko najznačajnijih privrednih grana može i dalje da se razvija u našoj zemlji i privredna grana koja ima odlične potencijale kada je u pitanju i unapređenje i osnaživanje našeg BDP, kada je u pitanju osnaživanje ekonomije i naravno otvaranje novih radnih mesta.Želim da napomenem i to da je pitanje energetike i upravljanje, efikasno upravljanje energetskim potencijalima u našoj zemlji od strateškog značaja za zemlju i ne samo od ekonomskog nego i o, govorimo i o geopolitici, snabdevanje električnom energijom, gasom, naftom, obnovljivi izvori energije smatraju ključnim geopolitičkim faktorima, ali i faktorima koji na neki način određuju i to koliko jedna zemlja ima integriteta, koliko ima nezavisnosti. Jako je značajno da u budućnosti Srbija uradi ono što jeste predsednik Vučić definisao i kao premijer, a to je da diversifikuje snabdevanje, odnosno da diversifikuje energetsku politiku i da pitanje razvoja naše privrede, pitanje snabdevanja posebno gasom u našoj zemlji bude nešto što će biti izbor naše zemlje i što će biti takav izbor da Srbija može da bira i da ima više izvora snabdevanje gasom.Moram da napomenem da u tom domenu se puno uradilo s obzirom da je Srbija imala i bila do pre nekoliko meseci samo potpuno zavisna od snabdevanja gasom iz Ruske Federacije, da sada imamo mogućnost snabdevanja iz Turskog toka. Naravno, taj gas dolazi iz Ruske Federacije ali pored toga što je Srbija do sada bila krajnji korisnik sada je tranzitna zemlja i još je važnije što taj gas kroz Srbiju naravno ide dalje ka zapadnoj Evropi što nas čini još geopolitički značajnijom zemljom i vezuje saradnju zapadne Evrope za Srbiju u smislu daljeg osnaživanja te saradnje i definisanja Srbije kao značajnog igrača kada je u pitanju dalja energetska politika ali i razvoj i saradnja u okviru energetske zajednice.Jako je važno da napomenemo da u tom geopolitičkom smislu, o tome je govorio i predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, da je Srbija otvorena za saradnju sa svima. Otvorena je da se snabdeva i da radi energetske projekte i sa Ruskom Federacijom, otvorena je za saradnju sa Narodnom Republikom Kinom, otvorena je za saradnju sa Amerikancima, ali, koliko smo mi to mogli da pokažemo u prethodnih nekoliko godina, na realnim osnovama i sa svima onima koji mogu da obezbede to da dovoljne količine gasa dolaze u Srbiju kako bi naša privreda funkcionisala i kako bi mogla da se obezbedi budućnost razvoja naše ekonomije i, naravno, trenutna ali i buduća radna mesta.Nije Srbija samo orijentisana tu na „Gasprom njeft“ i saradnju sa „Gasprom njeftom“. Ono što je jako važno da napomenem, da Srbija aktivno učestvuje u sa onim što se danas naziva „Ist Med“ gasovod, koji grade Izrael, Kipar i Grčka i koji za cilj ima snabdevanje preko grčkog ostrva Krit, dalje mora, preko Italije i drugih zemalja u srednjoj i zapadnoj Evropi i Srbija će, siguran sam, učestvovati i dalje u tom projektu, kao zemlja koja je vrlo otvorena da u

i koji će Bugarska graditi, ima za cilj da se Srbija snabdeva gasom iz Grčke, u stvari, ja mislim da je to američki gas, i to je još jedna vrsta diversifikacija snabdevanja gasom i obezbeđivanje nezavisnosti naše zemlje i nezavisnosti boljih uslova, naravno, i boljih cena na tržištu, kada je u pitanju gas za domaće, kako domaće tako i strane kompanije.Ono što je jako važno da napomenem je da, kada je u pitanju Agencija za energetiku, ima punu podršku u tome i od nas ovde koji predstavljamo većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije na onome što se zove stvaranje jednog dobrog ambijenta da se poslovi u energetici učine takvim da naša energetika i energetski sistem bude efikasan i da bude u službi građana Republike Srbije i privrede Republike Srbije, što, naravno, ne može da se kaže kaže za neka ranija vremena.Mi danas imamo tu situaciju da neki koji su bukvalno do kolapsa doveli naš energetski sistem do 2012. godine, koji su doveli do toga da Rudarsko-topioničarski basen Bor bude pred kolapsom i bude pred gašenjem, oni danas kritikuju Republiku Srbiju za nove investicije, za nova radna mesta i za nova istraživanja, pokušavajući, naravno, da zamene tezu. Ti isti koji su bez hleba mogli da ostave i imali nameru da ostave nekoliko hiljada radnika u RTB Boru, ti isti od kojih su američki investitori 2011. godine napustili i prodali figurativno „Ju-Es-Stil“ za jedan evro, koji nisu znali da se snađu u takvim situacijama jer ih je baš bilo briga za građane Republike Srbije, ti isti nam danas spočitavaju i govore o tome da je „Rio Tinto“ firma koja koja će da zagađuje životnu sredinu u Republici Srbiji, koja će da zagorča život posebno ljudima u zapadnoj Srbiji, ne govoreći, naravno, istinu, ne govoreći to da je „Rio Tinto“ jedna od najuglednijih kompanija u u energetskom i rudarskom sektoru u celom svetu, da se njihova istraživanja vrše već nekoliko godina u Republici Srbiji i da Aleksandar Vučić, kao predsednik Republike, je i te kako našao jedan dobar balans između razvoja privrede, razvoja energetskog sektora i zaštite životne sredine naše zemlje.Šta mislite, da li je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić otputovao u Ujedinjene Arapske Emirate samo zato da bi mi podstakli prodaju poljoprivrednih proizvoda našim prijateljima i partnerima u Emiratima, Bahreinu i drugim zemljama Bliskog Istoka? Nije to jedina tema, naravno. Jedna od tema i jedna od glavnih tema saradnje između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Srbije jeste upravo energetika, s obzirom da Ujedinjeni Arapski Emirati imaju sjajne uslove i ogromne investicije u obnovljive izvore energije.Čitav jedan grad koji se zove Masdar, Masdar Siti, Masdar grad, koji pored Abu Dabija funkcioniše na bazi energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije, gotovo u 90%. Kompanija „Mubadala“, koja jeste proizvod Masdar Sitija, njihovih istraživanja, njihove dobre povezanosti između nauke, naučno-tehnoloških istraživanja i investicija koje se sprovode na tom planu, je upravo vlasnik vetrenjača vlasnik vetrenjača odnosno vetroparka „Čibuk“ i mi treba da budemo ponosni na to i mi treba da priznamo i budemo ponosni na to što želimo da učimo od drugih.Ujedinjeni Arapski Emirati su zemlja koja,

a ostatak ima kroz investicije upravo u obnovljive izvore energije, turizam i neke druge privredne grane i uspela je da diversifikuje svoju ekonomiju na taj način. I to jeste jedna od velikih šansi Republike Srbije da razvija energetsku efikasnost, da razvija obnovljive izvore energije, ali, naravno, paralelno sa tim da razvija korporacije i svoje energetske kompanije, da utiče da njihov menadžment bude efikasniji. Ja sam siguran da će ministar energetike i potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović, imajući u vidu njene menadžerske sposobnosti, da uradi puno na tom planu i da pozicionira naše firme na najbolji mogući način i uradi to da oni budu efikasniji i da budu mnogo bolji servis građanima i privredi u narednom periodu i u narednim godinama.Da završim tu, Srbija danas ima, kada je u pitanju energetski sektor, prisustvo kompanija iz celog sveta, zainteresovanost kompanija iz celog sveta. Smatram da imamo odličnu zakonsku regulativu, ali ono što je važnije, imamo viziju predsednika Aleksandra Vučića koji je jedan veliki fokus svog vremena, svoje energije, upravo uložio u to da se podigne energetski sektor u našoj zemlji, da se podigne nivo upravljanja u kompanijama koje se bave energetikom, ali stalno imajući u vidu, naravno, zdravlje građana Republike Srbije i imajući u vidu balans koji treba da se napravi između zaštite životne sredine, odnosno zdravlja ljudi i, naravno, ekonomskog razvoja, što mislim da će i biti jedan od prioriteta i što će odražavati politiku Republike Srbije u narednom periodu.Svi oni koji nemaju druge argumente, nego pokušavajući… i o tome su govorile moje kolege koji su prethodno govorili o lažnim vestima, koji su spremni da govore neistine, koji su spremni da govore stavove koji nisu zasnovani i nisu utemeljeni na činjenicama, bitno je da kažemo da su građani prepoznali da Vučić upravo želi da razvija Srbiju, da se Vučić upravo bori o građanima naše zemlje i da se brine o onome što jeste "conditio sine qua non" naše politike, politike Srpske napredne stranke, politike Vlade Republike Srbije, politike predsednika Aleksandra Vučića, a to je ekonomski razvoj, to su radna mesta i apsolutno, kao i u spoljnoj politici, će se rukovoditi i dalje i isključivo našim interesima, srpskim interesima, interesima naše zemlje. Neće se povesti time što je gospodin Dačić govorio, što će neki moćnik iz belog sveta da dođe i da kaže - kupujte naš gas koji ćemo mi transportovati tankerima, koji je možda duplo skuplji od gasa koji nabavljate od kompanije iz Ruske Federacije. Apsolutno ćemo se ponašati tržišno, apsolutno ćemo se ponašati kao i u projektu "Turski tok", jer je važno da građani Republike Srbije znaju da je jedan od najvećih beneficijara, odnosno država koji imaju najviše koristi od "Turskog toka" upravo Srbija, Bugarska i Srbija, zato što ćemo postati zemlja koja će, pored toga što je proširila mogućnost dopremanja gasa iz Rusije kroz Tursku i Bugarsku ka našoj zemlji, ka našoj zemlji, naplaćivati takse za transport zbog toga što gas ide u druge zemlje zapadne Evrope.Naravno, i bezbednosno, ekonomski je postala mnogo, mnogo značajnija nego što je bila ranije, kako za Rusku Federaciju, tako i za Tursku, ali naravno i zapadnu Evropu, Evropsku uniju, jer naravno, ono što jeste strateški cilj naše zemlje je da postanemo punopravna članica Evropske unije, ali ima i te kako važnu bezbednosnu konotaciju, jer time što međunarodni transport gasa, tako važnog energenta, ide kroz Srbiju, štiti se i naravno, utiče na bezbednost ove zemlje.Ne treba mnogo da podsećam da u poslednjih 10, 15 godina na globalnom nivou se vode krvavi ratovi upravo zbog gasa i upravo zbog ruta gasovoda. Da ne pominjem ono što se i dan danas dešava u Siriji, zbog toga što nije taj gasovod mogao da prolazi kroz Siriju iz Katara preko Dijarbakira, Turske i naravno, na taj način do Evrope.Vučić je uspeo da na jedan mudar način, liderski način, imamo više mogućnosti dopremanja gasa u našu zemlju. I, da pojasnim našim građanima i da budem jednostavan i jasan, da imamo više gasa, da imamo više i bolju snabdevenost, da naša privreda bolje radi i ono što je najbitnije danas, da bude stabilna i da bude sigurna.Zbog toga, naravno, mi ćemo i dalje davati podršku svima onima, pa i naravno Agenciji za energetiku, koji utiču da ovaj ambijent bude bolji i da naša zemlja ima sigurno snabdevanje energentima i da naš energetski sistem bude bolji i stabilniji, naravno, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, zahvaljujući njegovoj viziji i znanju šta je u stvari to energetika i koliko je ona značajna i koliko će u budućnosti biti

Uvaženi predsedniče Dačiću, uvaženi gospodine Popoviću sa svojim saradnicima iz Agencije za energetiku, uvažene kolege narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, zahvaljujući odličnoj politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića, naša država je energetski lider, ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i u jugoistočnoj Evropi.Da bi mi došli do te pozicije, to nije bilo ni malo lako. Ja bih samo podsetio, a da se ne bih ponavljao sa mojim sjajnim prethodnim govornicima iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, počev od kolege Veroljuba Arsića, kao šega ovlašćenog skupštinskog odbora, do profesora Marka Atlagića i profesora Vladimira Marinkovića, želim da istaknem da smo mi u prošlosti imali brojne udare po energetski sektor.Prvo, nikada ne treba da zaboravimo koju štetu je prilikom NATO agresije, prilikom NATO bombardovanja, kakva je šteta napravljena energetskom sistemu Republike Srbije. Setimo se svih bačenih grafitnih bombi na elektromreže i koliko je Srbija tada imala velikih gubitaka i da su nam godine i godine trebale da se vratimo i još uvek se nismo čak vratili u nekim sektorima što se tiče energetike na isti onaj nivo. Zašto? Zato što u međuvremenu posle petooktobarskih promena imali smo divljanje energetske mafije u Republici Srbiji.Ja bih samo podsetio da je upravo jedan od prvih boraca borbe protiv korupcije u energetici i prvi čovek koji je ukazao na ono sve što se dešava po pitanju kriminala i korupcije u energetskom sektoru bio upravo Aleksandar Vučić, tada u funkciji narodnog poslanika. Setimo se da je tada bio formiran i Anketni odbor, koji je odlično odradio svoj posao i tada jasno ukazao, Anketni odbor na čelu sa Aleksandrom Vučićem, šta se dešavalo dvehiljaditih u energetskom sektoru Srbije. Na sreću, došlo je do političkih promena 2012. godine i krenulo je da se ulaže kako treba, domaćinski, u energetski sektor.Koliko je važan energetski sektor? Ja mogu slobodno da kažem da je što se tiče privrednih grana, pored energetike, poljoprivreda, da su to možda i dve najvažnije oblasti, naročito što se tiče Republike Srbije, važan energetski sektor i što se tiče odnosa Srbije i Republike Srpske.Kao neko ko je rođen u istočnoj Hercegovini, koja bi danas bila dolina gladnih da nema pomoći Republike Srbije i predsednika Vučića i da nema energetskog sektora, podsetio bih da samo u istočnoj Hercegovini se nalazi nekoliko hidroelektrana i na reci Neretvi i na reci Trebišnjici. Upravo te hidroelektrane i upravo energetska pomoć Srbije Republici Srpskoj hrane srpski narod u istočnoj Hercegovini.Isti je slučaj i sa Podrinjem. Hidroelektrane na Drini, kojima upravlja ili Srbija ili Republike Srpska, su garant i razvoja istočnog dela Republike Srpske, upravo i uz pomoć Republike Srbije.Dakle, energetski sektor nije bitan samo za razvoj Srbije, bitan je i za radi pomoći srpskom narodu u Republici Srpskoj.Međutim, Aleksandar Vučić i razvijeni energetski sektor smetaju svim onim lopovima koji su navikli da mafijaški posluju gotovo u svim oblastima. Naravno da to smeta Draganu Šolaku, ja moram da podsetim na njega, jer upravo je ovo najsvežiji primer kako je jedan pojedinac, zajedno sa svojim saradnicima, naneo veliku štetu upravo EPS-u i upravo EPS-u i građanima Srbije, samo zbog nelegalnih priključaka napravljena je šteta građanima Srbije i EPS-u i Beogradskim elektranama od 36 miliona evra. I, naravno, kada nekome hoćete da izbijete iz džepa ukradenih 36 miliona evra i da mu ne dozvolite da ponovo zaradi novih 36 miliona evra, naravno da mu smetaju i Vlada Srbije i Aleksandar Vučić.Ali, na kraju, ono što moram da istaknem, Srbija je dokazala i pokazala u jako teškoj 2020. godini, u godini borbe protiv korona virusa, da smo prvi u Evropi što se tiče vakcinacije, da smo prvi u Evropi što se tiče ekonomskog razvoja, ali da smo i prvi u Evropi što se tiče i borbe protiv mafije i da smo lideri u Evropi, jedni od lidera u Evropi i što se tiče razvoja energetskog sektora. Zašto? Zahvaljujući Vladi Republike Srbije i zahvaljujući našem predsedniku Aleksandru Vučiću. Hvala. da vas podsetim da posle ove rasprave će odmah biti glasanje, tako da, računajte oko 18.00 časova, odnosno koji minut manje-više da će biti glasanje i da ćemo morati da glasamo možda i malo duže zbog ovih pojedinačnih glasanja za članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije.Idemo

Rasporedićemo mi to ravnomerno.Poštovani predsedniče, poštovani predstavnici predlagača, uvažene koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, svakako, ovaj izveštaj je jako dobar. I nakon diskusije od preko 30 govornika i sada već ne može se ni izbrojati koliko sati, mislim da sve što se tiče ovog izveštaja je odavno rečeno i mislim da je svako od poslanika koji je svoju diskusiju iskoristio da sa stručne strane sagleda sve ono što se nalazi u izveštaju, je rekao i pogodio u metu, u sam centar. Mislim da oko toga, barem ja neću trošiti preterano mnogo reči.Ono što meni smeta kao narodnom poslaniku i, pre svega, kao građaninu Srbije, jeste što je u jednoj prljavoj kampanji protiv svih državnih preduzeća koja su nakon 2013. i 2014. godine ojačala, ako hoćemo narodski to da kažemo progledala, stala na noge, povećala plate, povećala obim posla, dodatno zaradila i na taj način osnažila našu državu, vodila se jedna hajka, kampanja dela opozicije koji predstavlja bivši režim, DS, a da nažalost, adekvatan odgovor nismo dobili od ljudi koji sede u tim preduzećima, a konkretno se radi o EPS-u, sem gospodina Grčića, da li zbog nedostatka hrabrosti ili možda iz straha da i oni ne prođu kroz toplog zeca DS, pre svega, Dragana Đilasa i njegovog megafona, sada već i osobe koja je na njegovom platnom spisku u "Medija grupi" Marinike Tepić, nažalost, niko nije stao u odbranu Elektroprivrede Srbije, jedino gospodin Grčić, i to izašao i rekao samo konkretne podatke i uporedio situaciju kako je bilo nekada i kako to preduzeće posluje danas.Ovu priliku koristim samo da podsetim ljude da su investicije u Elektroprivredi Srbije, u periodu od 2004. do 2012. godine, bile negde oko 230 miliona evra, dok su od 2013. do 2019. godine, dakle, za samo šest godina, prešle 400 miliona evra.

što najbolje pokazuje koliko su oni upropastili to preduzeće je i činjenica da su od države tad dobili 28 milijardi dinara samo da bi pokrili likvidnost. Dakle, oni kažu za likvidnost. Do 2015. godine novo rukovodstvo EPS-a, Elektroprivrede Srbije uspelo sve to da vrati i dan danas ne potražuju ništa od države.Ovo vam sve govorim zato što je Marinika Tepić, osoba koja sada predstavlja neku alternativu i predstavlja sebe za neko novo lice, a čiji je gazda Dragan Đilas, čovek u čije vreme su se dešavale ovakve stvari, u vreme DS sistematski su upropašćavali i našu državu, a zajedno sa tim i sva državna preduzeća… Ono što je poseban paradoks jeste i činjenica da su u međusobnom obračunu između Tadića i Koštunice, vi to bolje znate možda, a neki se ovde toga i sećaju, u međusobnom obračunu i razračunavanju Tadić je u nekim nameštenim aferama smenio na desetine inženjera, vrsnih stručnjaka ne bili se na taj način osvetio Koštunici. E, to je bilo vreme DS i kada je lični i partijski interes bio iznad svega.Kada smo kod Marinike Tepić, ja sam juče diskutovao o kakvoj se organizovanoj kampanji radi protiv predsednika Aleksandra Vučića, ali pre svega kako se svaki dan koristi da se relativizuje borba protiv mafije, organizovanog kriminala i opasnosti u kojoj se nalazi Aleksandar Vučić.Juče je ona iznela neke silne neistine. Ispostavilo se da je Miša Vacić opasniji i od onog Japanca, člana zemunskog klana, sa kojim se kezi Dragan Đilas na slikama. Da ne bude da ja nešto izmišljam ili govorim neistinu, to je ova slika. Dakle, iako sa Mišom Vacićem se ne slažem ni oko čega zaista, ali nećete me ubediti da je on veće zlo od ovog čoveka, šuraka, bivšeg ili u tom trenutku, trenutno Dragana Đilasa koji je uhapšen sa dva kilograma ili manja opasnost od ovog gospodina, koji je prvi saradnik Draganu Đilasu bio u jednom opštinskom odboru, a koji je uhapšen sa 66 kilograma marihuane.To tvrdi gospođa Tepić koja je našu zemlju, kao žena, htela da predstavi kao genocidnu. Ona je bila potpisnik rezolucije koju su podneli ovom parlamentu, da se usvoji rezolucija o genocidu u Srebrenici, i to je osoba koja je ovog čoveka, ispostaviće se, gle čuda, što bi rekao prof. Atlagić, još jednog narkodilera koristila za zastrašivanje novinara, progon i za ispunjavanje nekakvih ličnih pretenzija i očuvanja nekog ličnog interesa.Ta gospođa je danas, naravno, organizovano krenula u hajku, tamo gde je, nastavila svoju hajku, stala juče, pa je danas u svom izlaganju opet optuživala Aleksandra Vučića raznim neistinama. Međutim, mi danas ne čusmo od gospođe Tepić nijedan odgovor na pitanja koja su joj postavljali i moja koleginica Pilja i gospođa Sandra Božić, na pitanja koja sam ja ovde postavljao, nismo dobili nijedan odgovor. Ako su stigli da odgledaju obraćanje predsednika Vučića sinoć i umeli da prokomentarišu sve ono što je rekao, mene zanima samo, pa dajte nam neki komentar, jel stvarno to Dragan Đilas ima neke skrivene račune na Mauricijusu?Dakle, za Švajcarsku znamo, za Cug, za tajne firme, tajne račune i sve ostalo što on i njegov brat poseduju, ali sve ste stigli da prokomentarišete, ali niste stigli da nam date odgovor na to da li je istina da Dragan Đilas ima račune na Mauricijusu i za šta njemu ti računi služe.Da sve ovo nije slučajnost i da se ponavlja od juče, govori u prilog tome i obraćanje Gajića, Vladimir Gajića, čini mi se, sada čoveka koji je predsednik pravnog saveta Narodne stranke Vuka Jeremića. On je juče opet targetirao predsednika Aleksandra Vučića izjavom da ovo nije obračun protiv mafije, već obračun između mafija, jer je čišćenje konkurencije. Na to, nažalost, još niko nije reagovao. Taj čovek koji se proslavio time što je hapšen 2007. godine u aferi „Geneks“, jer je podstrekivao ljude na razne nečasne radnje, gde je pronevereno 62 miliona evra, i čovek koji se lažno predstavljao kao predsednik Advokatske komore Beograda, pa je onda to Advokatska komora Beograda morala da demantuje, je danas nastavio sa svojim napadima, pa je ovu borbu protiv mafije nazvao poslednjim činom vlasti predsednika Aleksandra Vučića.Ne kako bih bolje opisao i sve ovo oko njega završio i zatvorio što se te priče tiče, sem činjenicom da čovek koji ima ovakve reference, dakle, već je hapšen, zbog njegove laži su morali da se oglašavaju, Advokatska komora Beograda da ga demantuje, danas je potvrdio o kakvom se čoveku radi, te je izjavio da advokatska kancelarija, kuća kojoj on pripada, brani i zastupa osobu koja je u ovoj aferi „prisluškivanja“ osumnjičena, a radi se o Dijani Hrkalović. Dakle, on i njegova advokatska kuća brane i zastupaju jednu od osoba koje se pominju u toj aferi „prisluškivanja“ i to vam pokazuje da je njima jedini zadatak i cilj da budu na strani te mafije i da svakog nije sam u tome, polako privodim kraju, potrudio se da mu leđa čuva izvesni Aleksić, Miroslav Aleksić, znate ko je taj čovek. On je od pre, čini mi se, nedelju dana ili dve dobio potvrdu suda da je lažov

a sada kada se to dokazalo kao laž i neistina on najavljuje Jovanjicu 2, Jovanjicu 3 i sve tako preti, misleći da će poput Marinike Tepić svaku laž razbijenu istinom zatrpati nekom novom izmišljenom aferom i novom laži.Za sam kraj, juče sam govorio o gospodinu Orliću i o toplom zecu kroz koji on prolazi samo zato što je rekao istinu.

a od danas, koliko sam ja ispratio, pre nekih 15, 20 minuta do pola sata, i gospodin Martinović je dobio isti taj papir na svoju adresu. Jedini greh gospodina Martinovića, gle čuda, što bi rekao profesor Atlagić, je isti onaj kao i gospodina Orlića, što je juče rekao istinu.U ovoj kampanji su se udružili svi i svako ko ne kaže ono što njima odgovara, svako ko kaže istinu mora proći kroz neku vrstu linča i satanizacije.

danas preživljava torturu od Georgijeva, nekakvog novinara, a to je, samo da podsetim građane, onaj čovek što je rekao da svi koji su za SNS moraju biti strpani u logore, radi se o takvom čoveku. On danima već pokušava da svojim, hajde nazvaću ih tako, nepristojnim komentarima uvredi Vladanku Malović samo zato što je rekla istinu.Mantra je svima poznata lažima pokušati da se umanje rezultati koje postiže SNS, ali pre svega predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Srbije i da svako ko govori istinu se zastraši.Za sam kraj, ja ću još poručiti sve ono što je rekao juče gospodin Martinović,

istinom, pravdom i rezultatima nastavićemo da se borimo za pristojnu, normalnu, lepšu i bolju Srbiju, jer za nas iz SNS od lepše i veće budućnosti naše zemlje za generacije koje dolaze i za svu našu decu nema prečeg i lepšeg zadatka. Hvala vam i živela Srbija.

stavovima koje su narodni poslanici iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu izneli danas, a tiču se različitih izazova u energetskom sektoru i tiču se različitih potreba, konkretno u oblasti energetske politike.Javio sam se da kažem još nekoliko stvari za koje smatram da su važne, a važne su zato što se neposredno tiču Narodne skupštine kao institucije i što se neposredno tiču nas kao narodnih poslanika i nema niko pozvaniji, mislim da se tim pitanjima bavi,

da oni budu neki arbitri koji odlučuju o kojim temama smeju, o kojim ne smeju da govore narodni poslanici ako slučajno govore koliko dugo, koliko glasno, na koji način i kojim rečima, dakle kolikog god oni smatrali da oni treba da odlučuju o tim pitanjima nekako ipak smatramo, mi narodni poslanici, da mi treba da se bavimo pre svega Narodnom skupštinom i pitanjima koje mi ovde pokrećemo.Vezano je za ono o čemu ste govorili malopre i vi, poštovane kolege, a tiče se hajke koju sprovodi tzv. "otvoreni parlament", odnosno nevladina organizacija CRTA kojoj taj otvoreni parlament pripada, čiji je sastavni deo. Hajka koja se vodi na sve narodne poslanike koji se usuđuju da glasno zastupaju onu politiku koju smo mi od strane građana, naroda u ovoj zemlji, izabrani da zastupamo.Ukoliko se samo usudimo, ukoliko se drznemo da na bilo koji način uzmemo u zaštitu predsednika Republike Aleksandra Vučića, njegovu porodicu ili ljude koji su de fakto i danas je to potpuno jasno svakom u ovoj zemlji ugroženi, baš zbog toga što je Srbija danas tu gde jeste zahvaljujući Aleksandru Vučiću i što je mnogima izgleda neprihvatljivo da Srbija bude snažna, uspešna zemlja, da bude ubedljivo najbolja u regionu po bilo kom parametru koji uzmete, što mnogi smatraju da Srbija mora da bude poniznija, da bude mnogo skromnija u svojim rezultatima, da ne štrči i kad god glavu dignemo iznad vode u koju su nas gurali i bivši režim i kojekakvi njihovi strani mentori, kad god nos promolimo da nešto od vazduha udahnemo, gledaju pošto-poto da nam glavu gurnu nazad dole. Kada se mi tome suprotstavimo na bilo koji način onda treba i narodni poslanici da budu predmet hajke i svega onoga divnog što su nam pokazali da jedino umeju da nam poruče, pruže i požele ovi kojekakvi.Danas različitih prijava za navodno kršenje kodeksa pridodali optužbu protiv predsednika naše poslaničke grupe, dr Aleksandra Martinovića. Ovaj otvoreni parlament i ova CRTA. Pokazaću vam šta su napisali, šta tvrde i kako to izgleda.Objavili su da je zbog optužbi, da su CRTA i ta "Inicijativa", taj otvoreni parlament, kao i svi koji traže odgovornost vlasti, znači dobri neki ljudi koji prosto tako traže neku odgovornost i ništa drugo u životu ne rade, pokušali državni udar i zbog pozivanja na mržnju i nasilje, pazite to, zbog pozivanja na mržnju i nasilje protiv svih koji kritički misle, znači protiv tih nekih divnih ljudi koji eto slobodnog su duha i nešto kritički misle - podneli smo prijavu protiv Aleksandra Martinovića, šefa poslaničke grupe SNS Srbija.Tu su onda okačili jedan video, dakle neki materijal, neki klip kako se to danas kaže, koji su iskrojili time što su isekli par rečenica iz uvodnog dela izlaganja Aleksandra Martinovića, izgovorenog ovde juče i nekoliko rečenica sa samog kraja. Od njih su napravili konstrukciju da mi pozivamo na mržnju, mi pozivamo na nasilje. Dostavili su čak i prijavu, neću da komentarišem koliko pismenu, to sada nije toliko važno, u kojoj kažu da je tim govorom, tim rečima Aleksandar Martinović direktno pozivao na nasilje protiv, zamislite, njih, svih tih slobodnih umova koji tako slobodno misle i slobodno kritikuju.Da bi bilo potpuno jasno narodu o čemu je tačno reč, ja ovde imam stenobelešku sa zasedanja i to što su oni stavili u taj svoj video klip ja mogu tačno da vam pročitam, da vam kažem koje su to navodno sporne reči Aleksandra Martinovića, a to su reči: "Da Aleksandru Vučiću preti opasnost od onih koji sebe smatraju tzv. proevropskom i prodemokratskom opozicijom. Tu su i pojedine nevladine organizacije kao što su CRTA i otvoreni parlament i čitav niz drugih". Dakle, ovi pomenuti i njima je sporno da se oni dovode u kontekst bilo kakav sa proevropskom i prodemokratskom opozicijom, pa ćemo sada malo da vidimo zašto je to tako.Takođe, tu se nalazi deo u kom se pominje vreća u koju su, po rečima Aleksandra Martinovića, rečima potpuno tačnim, jasnim i preciznim, svi oni strpali sami sebe, sami sebi odredili mesto i stavili se tamo.

sa Beogradskog univerziteta i tzv. slobodni nezavisni novinari, i te kako zavisni od pojedinih stranih ambasada, pojedinih tajkuna, da su se u istu vreću stavili i oni koji iz inostranstva rade protiv Aleksandra Vučića i koji rade protiv Vlade Republike Srbije".Ovo je strašno pogodilo CRTU, taj njihov otvoreni parlament, ali još jednom, to je sve isto i oni su se u ovom prepoznali. Dakle, u spisku na kom se nalaze Dragan Đilas, Marinika Tepić, pojedini tzv. "intelektualci" možda zbog toga što sebe smatraju intelektualcima pa su se prepoznali, mada ne znam koliko su sa Beogradskog univerziteta, nisam baš siguran, slobodni i nezavisni novinari, možda smatraju da su to, i te kako zavisni od pojedinih stranih ambasada. Možda je to momenat u kome je došlo do prepoznavanja, ja to ne znam, to oni znaju, zavisni od pojedinih tajkuna, možda je to momenat u kome je došlo do prepoznavanja, to oni najbolje znaju, ali po nešto znamo i mi ostali.Raša Nedeljkov, tako se zove čovek koji se nalazi na čelu ove organizacije, našao je da se sablažnjava nad ovim rečima i da se potom pravi da mu ništa nije jasno i poručio meni lično - dajte dokaze za bilo kakvu vezu i za to što kažete sa skupštinske govornice.Dakle, na temu veza između te organizacije i konkretno tog gospodina ja bih imao da prilažem i priložim ovo. Ovo je dame i gospodo kadar sa divljačkog, nasilnog juriša na zgradu predsedništva koji se odigrao u martu 2019. godine.Sećate se svi tog besomučnog orgijanja razularene horde iz bivšeg režima, a kad kažem bivšeg režima, tu mislim na ova lepa lica koje vidite na ovoj slici, na Dragana Đilasa, na Vuka Jeremića, na Boška Obradovića, a između njih u prvom redu dok na ovoj fotografiji to vidite, lome ogradu ispred predsedništva u svom jurišu, da ulete tamo u zgradu u kojoj se nalazio predsednik Republike, Aleksandar Vučić.Vidite i gospodina Rašu Nedeljkova, čoveka koji se danas pita kakva je to veza, u čemu je stvar, kada su oni to bilo koga ugrožavali, kakve veze oni imaju sa pripadnicima bivšeg režima, samozvanim proevropskim i samozvanim, znate već šta sve. Suštinski, tajkunskim i šta tu ima da nije jasno, jer niko ne zna kakve veze ima Dragan Đilas sa terminom "tajkunski". Neka pita ovog ovde, ovog trećeg na slici, Boška Obradovića. On je ne mali broj puta objašnjavao vezu između Dragana Đilasa i tajkuna, ali ni to ovde nije najvažnije. Važno je da se zna ko se pravi lud, ko se pravi nevešt. li je ovo bio čist akt nasilja? Jesu li na ovom protestu takođe lomili ruke i noge policajcima, kao što su radili pre nekoliko meseci pred Narodnom skupštinom ovde? Jesu li pokušavali da pregaze policajce onim kamionom u koji je lično upao Boško Obradović, evo ga ovaj ovde na ovoj slici pred tog Nedeljkova iz te CRTE i svih ostalih divnih lica sa ove slike. Jesu li tamo radile i flaše i noževi i znate šta sve?Sada kažu nije im jasno kakve veze oni imaju sa bilo čim. Da ne bude da smo nedovoljno precizni, taj sa te slike koji traži da sa skupštinske govornice čuje za veze, Raša Nedeljkov, evo ga na sajtu te organizacije CRTA, na kom je, to je takođe njegova slika, to je taj čovek prikazan kao programski direktor. Dakle, programski direktor te organizacije. Vidite šta je ovde još zanimljivo, u rubrici, odnosno u ovom segmentu sajta u kom piše – naše inicijative, to su njihovi projekti, nalazi se „Istinomer“ i nalazi se „Otvoreni parlament“, dakle, da bude do kraja jasno zašto kažemo da je to jedno te isto, da su ista firma i da su to isti ljudi koji se nalaze jedni iza drugih.I ako nas pita danas bilo ko, kakve veze imaju ovi ljudi sa svim onim stvarima o kojima mi govorimo ovih dana, hajde da u nekoliko rečenica samo, ne moramo sve da ponavljamo, da se samo podsetimo koliko to, kako kažu, nema veze jedno sa drugim. Jesu li upravo ljudi sa ove fotografije i njihovi najbliži saradnici aktivno učestvovali sve vreme u kampanji pokušaja da se relativizuje, pokušaj državnog udara, napad na Aleksandra Vučića i članove njegove porodice, progon tih ljudi.Pa, ko je otvoreno vodio kampanju svih ovih dana i juče i danas, i kad god hoćete, da se to relativizuje, da se kaže – ne vodi se iskrena i stvarna borba protiv organizovanog kriminala, sve je to laž, sve je to prevara, sve je to medijska simulacija. Ko se drznuo da tvrdi da nije prisluškivan Aleksandar Vučić i nisu prisluškivani članovi njegove porodice? Jel Marinika Tepić, iz firme ovog Dragana Đilasa, juče smo je slušali svi u ovoj zemlji? Jeste. Jel Gajić, onaj koji se lažno predstavljao godinama za navodnog predsednika Advokatske komore Beograda, a pošten i častan čovek taman koliko i njegov gazda Jeremić? Jel on iz firme ovog drugog čoveka ovde na slici?Pa, divno društvo, divno društvo za CRTU i pravi ljudi da sa njima zajedno udarate na policajce, provaljujete ogradu i pokušavate da provalite u Predsedništvo Srbije i nije vam jasno kakve vi veze imate jedni sa drugima. Jesu li počeli svoju poslednju hajku na temu borbe države protiv organizovanog kriminala dilera droge, oni koji nam decu truju i narod uništavaju.Kakve veze imaju ili nemaju ljudi sa ove fotografije sa tim? Ko se slikao sa zemunskim klanom i Japancem? Jel ovaj ovde na slici? Taj. kako beše, sa onim što su po 14 godina i više imali već odležanog staža u zatvorima zbog dilovanja droge upravo i sa kojekakvim drugim siledžijama, nasilnicima, svi imaju krivičnih prijava i već presuđenih dela više nego što smo mi svi zajedno ovde hleba pojeli u životu. Jel to ovaj četvrti ovde na slici, Boško Obradović? Koji je predvodio ovde rulju koja je premlaćivala narodne poslanike, koja je pokušala da ubije Marijana Rističevića, pa je to izgleda bilo malo, hajde malo da pokušamo još nekoga, jel tako? Izgleda ste naleteli na zid ljudi koji kažu – pa, ne može to tako u ovoj zemlji.Sad vi nemate veze sa kriminalnim klanovima nijednim? Vi nemate veze sa dilerima droge? Pa, nije nego. Pa, nije nego. I vi niste učestvovali i ne učestvujete u sramnoj kampanji pokušaja da se diskredituje borba države protiv tih i takvih. Vi niste učestvovali u sramnim lažima da, navodno, niko ne prisluškuje Aleksandra Vučića, navodno, niko ne prisluškuje njegovu porodicu.I našli ste se pozvani da reagujete, da pokažete neku solidarnost, valjda, šta li, zbog toga što je juče Srbiju potresla informacija koja je potekla od roditelja jednog od onih ljudi za koje se osnovano sumnja da su direktno žrtve, direktno, ako vam treba pravilna upotreba reči „direktno“ gospodo iz CRTE, ovo bi bilo to, dakle, koji su, izgleda, zaista likvidirani od strane Belivuka i tog klana.Otac jednog od tih ljudi rekao je da je dobio poziv od Belivuka koji ga je usmerio na jednu redakciju. Usmerio na jednu redakciju. I to, gledajte slučaja, tako se, izgleda, zalomilo, baš redakciju onih koji su besomučno proganjali sina Aleksandra Vučića, godinama, ništa drugo radili nisu, ni za šta više služili nisu, nego samo da pokušaju da kriminalizuju tog mladića, da se stvori izgleda takav utisak da je on sam kriv za sve što mu se eventualno desi.I onda nama neko kaže, kada branimo ljude u ovoj zemlji od tih i takvih pojava, da mi hoćemo nekoga da ugrozimo. Pa valjda čuvamo i valjda branimo od toga kada se nekome čini nepravda. Pa, valjda čuvamo i valjda branimo od toga kada se šuruje sa najgorim kriminalcima, kada se zloupotrebljavaju institucije ove zemlje, kada se koriste korumpirani delovi aparata državnog, koji nažalost postoje.Niko od nas nije uperio prstom. To je rekao čovek o sudbini čijeg deteta je reč. Onda su došli da vode hajku ponovo protiv Aleksandra Vučića, on je navodno njih nepravedno za nešto optužio. Pa nije ih pomenuo. Pomenuo ih nije. Ni on, ni ja, ni bilo ko od nas. Ali znate šta je zanimljivo, dok pokušavaju od sebe žrtve da naprave, baš kao što pokušavaju ovi iz iz CRTE i „Otvorenog parlamenta“, pričama kako su navodno oni jadni progonjeni, a nikada im dlaka sa glave nije falila i ne treba i neće i dobro je što ih nikada nikad nije ni pitao, ni popreko pogledao ni kada su gazili druge ljude, ni kada su jurišali na institucije, ni kada su jurišali na Predsedništvo, Narodnu skupštinu, ništa im nije bilo.Pušteni su da lepo sami pokazuju ko su, šta su i kakvi su, kakvi su im stavovi, kakvi su im metodi, kakav im je sistem vrednosti, jer je dobro da ljudi vide ko je sebi gde mesto odredio, gde se prepoznao, gde se našao, u kakvom društvu i tako je samo mnogo bolje za narod da razume šta se dešava ko je kakav i šta od koga mogu da očekuju. Da tu nema nikakvih ni nezavisnih, ni slobodnih, ni nevladinih, ni kakvih god hoćete, ponajmanje ima proevropskih, ponajmanje ima civilizovanih. Nego da se lepo vidi ko su, šta su i odakle su, pustili su ih svi, niko ih dirao nije, a oni kao hoće malo žrtve da izigravaju, pa kažu proganja ih zli Aleksandar Vučić, proganja ih njegov strašni režim i njegova odvratna poslanička grupa, narodni poslanici koji pripadaju poslaničkoj grupi Aleksandar Vučić za našu decu.Sada decu.Sada oni štite jedni druge, navodno tako jadne i progonjene bez da ih je iko pipnuo, bez da im je bilo ko od nas reč rekao, a znate šta je zanimljivo, sami kažu stvari koje ih terete najviše i najgore. Pa dakle, čisto na temu ko je sa kim, koliko ima veze i ko koga brani.Danas je, jutros na jednoj od televizija, reč je o televiziji „N1“ koja sigurno ne misli i ne govori ništa dobro ni o Aleksandru Vučiću, ni bilo kome od nas, u zajedničkom gostovanju gde je bio taj Gajić Jeremićev, dakle taj čovek koji takođe besramno tvrdi da niko nikoga nije prisluškivao, da niko nikoga nije progonio, da niko nikoga nije pokušao da ubije ovde. Učestvovao je sa novinarkom baš iz te redakcije sa kojom se sada solidarišu ovi koje kakvi nevladini i znate šta je tu zanimljivo. Ta je gospođa u jednom momentu izgovorila ove reči, pročitaću ih.Dakle, na direktno pitanje – jesu li vaši izvori iz tih kriminalnih krugova ili nisu? Kaže – moram da istaknem, novinari, naročito novinari istraživačkih redakcija se viđaju sa različitim ljudima i iz policije i iz sveta kriminala itd. Sami rekli. Hoćemo mi sada da budemo krivi za to što ste vi sami rekli? Ono što je ljudima u ovoj zemlji odavno jasno, ali dobro je što ste rekli. Vaši su tzv. izvori iz otpadnika među pripadnicima policije i iz redova organizovanog kriminala.Hoćete sada da se solidarišete dalje sa takvima, da objašnjavate kako pri tom nikakve veze nemate sa ovim što se dešava. Nek to bude vaš izbor, kao što je vaš izbor vajna gospodo bilo i sve drugo što ste radili, od čega pokušavate da se perete, ali baš zato što nam naive nikakve ne treba, nemojte da se pretvarate i da bilo kakve žrtve glumite. Niti je bilo ko pozvao da vam se nešto desi, niti vam je bilo ko pretio. Ono što je zaista rečeno mogu zaista i da ponovim i da se oko toga razumemo da nikakvog dalje foliranja ne bude, a da bude jasno i šta smo poručili, iza čega i dalje stojimo.Aleksandar Martinović rekao je šaljemo jasnu poruku i domaćoj i stranoj javnosti da ćemo sve te koji su sami sebe stavili u tu vreću da udaramo po vreći najsnažnije dok je ne pocepamo, dakle, da ćemo da ih raskrinkavamo, da ćemo da ih tresemo dok se ne pocepa ta vreća, dok svi iz nje ne poispadaju i dok se ne vidi crno na belo ko su, šta su, koji su se oko toga udružili, da im svakome lice vidimo, da im se svakome ime zna, baš zato da ne bude naivnih, da ne bude foliranja, da ne bude pretvaranja. Sami ste sebe tamo smestili. Svaka vam čast. Vaše pravo. I da birate društvo i da birate ciljeve u životu, pa i mete ako hoćete. Da crtate mete na nekome nije baš dobro. Sami tvrdite da ste do tog saznanja stigli, ali vi ste to odlučili, niko vam to nije nametnuo, niko vas na to nije naterao, sami ste to izabrali.Naše je pravo da takve raskrinkavamo, da pocepamo tu njihovu vreću, da lepo svi zajedno iz nje ispadnu. Dobro je što se sami javljaju. Dobro je što već ispadaju. Znači da ovo što radimo ima smisla i već ima nekog efekta. Ali, ono što je izgleda suštinski najveći problem u rečima izgovorenim juče ovde, to je poruka Aleksandra Martinovića koji je rekao – obraćam se u ime cele poslaničke grupe, da nas čuje i domaća i međunarodna javnost, nećemo dozvoliti da bilo ko ugrozi bezbednost ni Republike Srbije, ni bilo kog njenog građanina, dakle bilo kog njenog građanina, to uključuje i vas koji se folirate i glumatate da ste nešto ugroženi. Ne. Štiteći državu, štiteći Srbiju, štitimo i vas, kao i sve ostale, a pogotovo ne Aleksandra Vučića koji je crno na belo glavna meta u svemu što se dešava ovih dana.Ako očekujete od ljudi koji pripadaju poslaničkoj grupi koja nosi ime Aleksandra Vučića, od ljudi koji pripadaju poslaničkoj grupi „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, da rade nešto drugo od ovoga što je poručio Aleksandar Martinović, ljudi vaša su očekivanja u potpunosti nerealna. Da smo mi hteli da radimo nešto drugo, mi ne bismo bili ni u stranci kojoj pripadamo, ni na izbornoj listi koju predvodi Aleksandar Vučić, niti bi sedeli u poslaničkoj grupi koja nosi njegovo ime.Da smo drugačiji, mi ne bismo bili mi, mi bismo bili vi, ali tada od Srbije ne bi ostalo ništa. Ako je nešto naš zadatak, to je da zemlju, njen narod i budućnost za njenu decu sačuvamo, pa neka vam smeta koliko hoće. Za nas od toga važnijeg zadatka nema.

dragi građani, Agencija je, i to ću reći, ne zato što se nije čulo, nego zbog svega što ću reći u nastavku, samostalni pravni subjekt i nezavisna je od organa izvršne vlasti u obavljanju svojih poslova, kao i od drugih državnih organa i organizacija, pravnih i fizičkih lica koja se bave energetskim delatnostima.Juče smo imali priliku da razgovaramo i sa gospodinom Kopačom na Odboru za privredu. Ako bih se bavila izveštajem koji ste podneli, o tome su kolege zaista iscrpno govorile i tu nema većih zamerki. Ono na šta ću se osvrnuti, a jeste u pravu predsedniče, pre svega na činjenicu da usko sarađujete kao Agencija i imate zapaženu ulogu u radu institucija Energetske zajednice, koja je međunarodna organizacija osnovana potpisivanjem ugovora o osnivanju Energetske zajednice 2005. godine u Atini. Ona je imala za cilj proširenje unutrašnjeg tržišta energije Evropske unije na region jugoistočne Evrope i Crnomorski region.Šta je važno? Mi smo dobili i njihov izveštaj, kojim ću se takođe baviti, pre svega zato što smo rešeni zaista da za dugoročnu energetsku stabilnost važno je da se oblast energetike naše države prilagodi globalnim zahtevima Evropske unije. Međutim, o dvostrukim aršinima o kojima je govorio predsednik Skupštine treba govoriti i u toku ove rasprave, pre svega sa pozicije da imamo određene preporuke koje su nam uputili i koje deluju malo naredbodavno.Ja sam juče na Odboru za privredu govorila o tome da ukoliko ste nezavisni u odnosu na državu Srbiju morali biste biti nezavisni i moralo bi se prema vama imati takav odnos i od strane Evropske energetske unije. Zašto ovo kažem? Te primedbe koje smo imali na temu „Srbijagasa“ i koje kod odvajanja „Transgasa“, ja sam pripremajući se i za jučerašnji Odbor i za današnju sednicu dobila podatke o kojima hoću da govorim zbog javnosti Srbije, a vi ćete me ispraviti ako eventualno pogrešim, a to je da je Javno preduzeće „Srbijagas“, koje je vertikalno integrisana energetska kompanija, započela proces izdvajanja energetskih delatnosti i prvi korak je bio izdvajanje „Transportgasa Srbije“ iz Javnog preduzeća „Srbijagas“ i on je sa radom započeo 1. oktobra 2019. godine.U ovom trenutku kompanija „Transportgas Srbija“ ubrzano radi i na pitanje načina organizovanja operatera transportnog sistema, u skladu sa Zakonom o energetici, tako da su Javno preduzeće „Srbijagas“ i „Transportgas“ izabrali modele nezavisnog operativnog sistema, kao način organizovanja kompanije. vlasništvo nad imovinom ostaje u Javnom preduzeću „Srbijagas“, dok imenovanje organa upravljanja neće biti u nadležnosti Javnog preduzeća „Srbijagas“.Sada ovde imam čitavu jednu definiciju šta su koraci koji bi trebalo da prethode svemu onome što su zahtevi. Između ostalog se kaže i da je Javno preduzeće „Srbijagas“ preko Ministarstva finansija apliciralo za pomoć u pripremama za otvaranje tržišta kroz program IPA 2019-2020. Aplicirali su zapravo za pomoć u nabavci softvera za zakup kapaciteta, što u praksi znači za otvaranje tržišta i to je ključna primedba koju smo, čini mi se, mogli da pročitamo u ovom izveštaju. Iako je predlog u samom početku bio ocenjen kao pozitivan, na kraju su ipak dobili negativan odgovor.Potrošiću mnogo vremena, a nestrpljenje raste, umor je stigao, vidim da i pažnja opada, ali je važno reći,

govorim o nepravdi.Nadovezaću se, da biste bili manje osetljivi, prestaću da pričam o „Srbijagasu“, govorim o javnom preduzeću, ni o kome personalno, pa ću se vratiti na ono što je problem sa KOST-om i sa EMS-om, jer za njih EMS nije dovoljno odvojen od EPS-a, ali je zato KOST potpuno opušteno dobio licencu za rad, iako nema ništa od imovine.

bez bilo kakvog dokaza. Ali reći ću vam i da je Srbija tužena upravo zato što KOST optužuje za nepoštovanje člana 6. Uredbe 1228/2003, odnosno što se prihodi nastali alokacijom kapaciteta na interkonektorima sa Albanijom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom ne koriste za jednu ili više svrha propisanih članova 6. Uredbe. Slučaj je pokrenut 2017. godine.Ako neko misli da nije važno to što imamo pokrenute slučajeve, ja mislim da je jako važno. Ali još važnije je ono što je juče govorio i gospodin Arsić, kao predsednik odbora, a to je da kada se od nas traži da implementiramo sve ono što su njihovi zahtevi, a da pritom dobar deo toga nije implementirao jedan broj članica Evropske unije, onda je važno reći da ove dvostruke aršine moramo naglasiti da bismo sačuvali pre svega nacionalni integritet. Znate, mi smo možda u fazi da danas ne možemo da odbranimo Obilić, koji neko koristi i eksploatiše godinama unazad, zato što ga je prisvojio, zato što je odgovor od njih – pa znate, to se tamo nalazi. Ja mislim da niste nešto drugo dobili kao odgovor u Agenciji, ili ko god da je postavio pitanje. Obrazloženja ili papira da je to njihova imovina prosto nema.Koliko god da je sada 18 časova, ovo pričam potpuno svesno, ako ne zbog toga da bi me neko slušao, onda zbog toga da bi ostalo zapisano, a da možda jednoga dana i svi ljudi koji su imali dvostruke aršine, sa ambicijom da od nečega naprave nemoguće, sete se da često umeju da ne kažu čak ni „hvala“.Zašto? Potvrda da oni umeju da promene politiku danas je u „Novostima“. Izvesni advokat sa Kosova i Metohije, Tom Gaši, optužio je evropskog predstavnika Dika Martija da je neovlašćeno, i tužiće ga, dozvolite, boravio na imanju, tajno, u zamaskiranom automobilu, prevario Savet Evrope svojim izveštajem o ubistvima i trgovini organima i obmanuo kosovske institucije koje su glasale za formiranje Specijalnog suda. Govori o posedu na kom se nalazi Žuta kuća.U ovome je razlika između nas koji nemamo strpljenja da čujemo šta su nam problemi, koji nemamo strpljenja da shvatimo da rukovodstvo Srbije, na čelu pre svega sa predsednikom, trpi ozbiljne pritiske da ispuni zahteve koji nisu ni civilizovani, a najmanje su, možda, po zakonima države Srbije, da smo spremni čak i da promenimo zakone i uskladimo ih sa EU, ali da nam čak ni to ne pomaže da mi budemo poštovani, makar u onom delu u kom imamo dobru volju bez razloga da to uopšte kao način komunikacije imamo.Zbog imamo.Zbog toga je bilo važno reći sve ovo što sam probala da kažem. Bilo bi mi drago kada bi gospodin Dejan Popović mogao da demantuje bilo šta od rečenica koje sam navela, a navela sam samo jedan deo u 8,5 minuta za koje niste imali strpljenja.

ako jednom budemo shvatili da ovde nekada govorimo ne kao predstavnici partija, nego kao narodni poslanici parlamenta Republike Srbije koji su u obavezi da, pre svega, govore za boljitak Srbije, a ne nikoga od nas pojedinačno. Hvala vam.

SPS…Molim vas da me saslušate, zato što ne želim da ponavljam 100 puta.Zasedanje je u toku i prema tome mi smo produžili rad i posle 18 časova. Nema nikakve nervoze.Drugo,

treće strane, samo želim da vam kažem da svi moramo da shvatimo dubinu onoga o čemu pričamo. Da li se mi uopšte slušamo ovde ili samo aplaudiramo kada dođe kraj? Teme koje mi ovde pokrećemo su od vitalnog državnog i nacionalnog značaja. značaja. Zato sam vam i skrenuo pažnju malopre, nije od vitalnog značaja ovde pitanje sada sve što piše u ovom izveštaju Agencije za energetiku, ali je od vitalnog značaja nešto sa čim je naša država suočena i o čemu predsednik Republike priča svaki dan, a to a to je pitanje dvostrukih aršina sa kojima se suočavamo. To je i bio razlog zašto sam i ja spominjao ovo pitanje, jer bio sam lično svedok toga

Zbog čega? Zato što sa Rusijom mogu da imaju oni veze, ali ne smemo mi da imamo veze.Isto tako, nama treba da bude državni interes, mi ne sprovodimo reforme da bismo zadovoljili nekog drugoga, nego da imamo jaka preduzeća koja će moći da nose industrijski razvoj. Ko će da finansira industrijalizaciju Srbije, gasifikaciju? Ko će da finansira obnovljive izvore energije, nego jaka državna preduzeća? U tom smislu, mislim da je korisno da se o ovome razgovara.Zato

na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika zaključujem jedinstveni pretres.Zahvaljujem se predstavnicima Agencije za

možemo odmah da glasamo, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. Hvala.